Hvala lepa za besedo. Najprej bom začela s to splošno razpravo, ki jo imamo danes. Gospa državna sekretarka, verjemite, da poslanci poznamo institut splošne razprave, ki jo danes imamo. Kako pa naj pokažemo, zakaj se nam neka ureditev v vašem zakonu ne zdi smiselna, če ne komentiramo vsebine, ki jo posamezni členi določajo? določajo? In tudi vaša relavitizacija dejstva, češ, da ni nič narobe, če javne obravnave pri tem zakonu ni bilo, ker je po vaše čas itak še na voljo, ker smo na začetku zakonodajnega postopka, bi vam samo povedala, da javna obravnava kot institut je drugačne narave kot splošna razprava, ki jo danes opravljamo. Izjemno pomembno je, da se javna obravnava s ključnimi strokovnimi deležniki opravi, preden se sprejme nek predlog zakonskega besedila, ki se potem vloži v zakonodajni postopek. Tako da enačiti ta dva instituta javne obravnave ali pa splošne razprave ni korektno in je malo zavajajoče. Zato smo vam tudi očitali, da te javne obravnave niste naredili pri pripravi tega besedila zakona. Kar se tiče pa samega zakona, ga je pa zelo nazorno pokazala prav razprava kolega Reberška. Njegova razprava je bila v resnici pokazatelj vsebine zakona, bila je vsebinsko prazna, populistična in pod vso to pretvezo je skrivala marsikaj ali pa vse prej drugo kot debirokratizacijo. In točno tako je s tem zakonom v resnici. Naslov zakona še ne pomeni, da odraža njegovo vsebino. njegovo vsebino. Kolega poslanec se je pohvalil, da spravljate s sveta še jugoslovanske zakone. Okej, ampak, spoštovani, to v resnici še ne pomeni, da gre za debirokratizacijo, ker v bistvu vi spravljate s sveta, če želite, zakone, ki tako ali tako niso več v uporabi in tako ali tako ne bremenijo v resnici našega pravnega sistema. Tako da tukaj ne gre za pravo debirokratizacijo, ampak zakon ta naslov vseeno nosi. Čeprav na drugi strani je pa prav nasprotno od te vaše debirokratizacije vsebina, v kateri ustvarjate nov register predpisov, tako imenovani uradni register, se pravi, podvajate oziroma delate nek vzporedni svet z Uradnim listom, ki, kot rečeno, ga imamo že danes. Torej ustvarjate nek nov sistem, kljub temu da imamo že danes na voljo vsi državljani predpise na javno dostopen način, brezplačen način, na pregleden in logičen način dostopamo preko tega informacijskega sistema. Torej ravno obratno, vi podvajate stvari, namesto da bi jih po vaše debirokratizirali. To je pač nesmisel oziroma v kontradikciji. Ena izmed poslank je problematizirala tiste barvne pikice, ki so uporabljene v pravno-informacijskem sistemu, torej sistemu, kjer so združeni vsi predpisi. Te barvne pikice kažejo status predpisa: ali je v uporabi, ali je v veljavi, ali je delno razveljavljen, ali je razveljavljen in tako naprej. Naj samo pojasnim, ko uporabnik odpre ta informacijski sistem, mu avtomatsko sistem vrže predpis, ki je trenutno v veljavi z vsemi spremembami, ki trenutno veljajo. Še kako potrebno je, da imamo vse te barvne pikice, od vijolične, zelene do črne, ki je razveljavljen predpis. Zakaj? Zato ker ko se kakšno pravno dejstvo ali pa pravno razmerje presoja izpred, na primer, kar vemo, da se lahko, je treba uporabiti predpis, ki je veljal 10 let nazaj in ne današnjega. Zato je še kako potrebno, da imamo register, kjer so objavljeni tudi predpisi, ki ne veljajo več, se pa uporabljajo. Toliko o teh barvnih pikicah. Ampak če grem še naprej na vsebino zakona. Kaj ima skupnega z debirokratizacijo dejstvo, da bo po novem lahko državni sekretar izdajal sekretar izdajal odločbe v upravnem postopku brez opravljenega izpita ZUP oziroma brez opravljenega izpita iz znanja Zakona o splošnem upravnem postopku, ki ga, mimogrede, mora imeti opravljen vsak drug državljan, ki sodeluje v upravnem postopku, z izjemo predstojnikov organov? Za te vemo, zakaj je tako določeno. Ne vem pa, zakaj bi ta izjema veljala še za vse državne sekretarje, če pa morajo vsi ostali državljani ta izpit opraviti. Nenazadnje tukaj ne gre za debirokratizacijo, ampak gre v resnici za nižanje standardov pri odločanju o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih v upravnih postopkih. In to nižanje standarda gre na račun državljanov, o katerih se bo odločalo. To je skregano z logiko in nikakor ne morete reči, da gre za debirokratizacijo, pa vi še kako lahko takšno določbo vpišete v zakon, ki nosi naslov Zakon o debirokratizaciji. Če se Če se samo na kratko dotaknem, kako lahko kakorkoli povezujete z debirokratizacijo tisto vsebino, ki je sicer sedaj izpadla, to v zvezi s socialno kapico, pa tudi če je vključena v zakon, ki niso ime Zakon o debirokratizaciji, še ne pomeni, da v resnici gre za debirokratizacijo? V letu in pol vaše vlade je vlada

ki, kot vemo, bi morala biti časovno omejena, vsebovalo člene, ki trajno posegajo in spreminjajo področno zakonodajo. In s tem zakonom, tako kot je kolega Baković omenil, vnašate še dodatno nepreglednost našega pravnega reda. In to je tista nedebirokratizacija, o kateri bi pa morali govoriti, katere bi se morali vi zavedati, glede na to da z vsemi temi zmešnjavami v predpisih ustvarjate res nepregleden pravni sistem v naši državi. Prej smo slišali v eni izmed razprav, da gre pri tem zakonu v resnici za razvojni preboj Slovenije. Lepo vas prosim, jaz se res bojim, iskreno bojim, če to za vas pomeni razvojni preboj, kam nas vi peljete. Glas proti temu zakonu zagotovo ne bo glas proti razvoju, kot je povedal kolega Ferjan, ampak bo

Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Najprej morda dva, tri stavke o tem, kar je bilo doslej povedanega. V LMŠ smo slišali, slišali, ko bo prišla prava vlada, takrat se bodo v tej državi stvari reševale tako, kot je potrebno. Ta prava vlada iz LMŠ je je imela svojo priložnost in dokazala je … Kaj je dokazala? Da je v trenutku, ko je bilo treba prevzeti resnično odgovornost, vrgla puško v koruzo. In taki ljudje ne morejo prepričati slovenskega ljudstva. Niti približno. Verjemite mi, to se bo pokazalo kot dejstvo. In logično, ko dobra vlada, in ta vlada je dobra vlada, predlaga dobre rešitve, so KUL-ovci na strehi. Na koncu pa ne vemo, kdo sploh so KUL-ovci. Saj sploh nimajo identitete prave več politične stranke ali pa grupacije. Naenkrat imajo nekega skupnega sovražnika v lastni državi in ko ta vlada, ki resnično dela, in dela za ljudi, predlaga dobre rešitve, oni skočijo na streho in rečejo, ne glede na to, ali gre za ljudi ali ne gre za ljudi, mi bomo to zrušili. Mi moramo priti do situacije, da bomo lahko prevzeli vlado. Nas zanimajo parcialni, osebni interesi, nikakor ne slovensko ljudstvo in pa slovenske davkoplačevalke in davkoplačevalci ter državljanke in državljani Republike Slovenije. Sedaj bom pa navedel vsaj tri ključne cilje, ki so v tem zakonu zapisani. Pa boste videli, zakaj. Prvi cilj zakona. Cilj predloga zakona je izboljšati stanje v Sloveniji glede administrativnih ovir in konkurenčnega poslovnega okolja. Prosim, da poslušate, kaj je zapisano v ciljih zakona. Drugi cilj. Namen je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir. Tretji cilj. Cilj predloga zakona je prek krepitve spoštovanja načela pravne varnosti, varstva zaupanja v pravo ter jasnosti in določnosti predpisov prečistiti slovenski pravni red ter v Republiki Sloveniji okrepiti vladavino prava. Drage gospe in gospodje, samo tri cilje iz tega zakona sem prebral. Če vprašate naše državljanke in državljane, vam zagotavljam, 99 % ljudi se identificira in podpiše pod to, kar sem sedaj prebral, kar je zapisano kot ključni cilj v tem zakonu. 99 % ljudi. Zdaj vam bo pa obrazložil, zakaj.

opozorijo – pa je to podjetnik ali je to fizična oseba, s katero se pogovarjam – da so roki predolgi, da jih pošiljajo od vrat do vrat, da se niti sami ne znajdejo v / nerazumljivo/ tisti, ki te predpise izvajajo. Predolgo čakamo, preveliko stroškov imamo, zaradi tega se velikokrat zgodi, da ni investicij v Slovenijo. In tako dalje. A zdaj vi razumete, zakaj mi v tem zakonu pišemo te rešitve. Pišemo jih zato, da bi tem ljudem končno pomagali. jih ne bodo pošiljali od vrat do vrat. Da ne bodo predolge čakalne vrste. Da ne bodo čakali tu, čakali tam pa vse plačali kolek na kolek. O tem govorijo podjetniki, o tem govorijo ljudje. In mi v tem zakonu to zasledujemo. Želimo in delamo vse, da bomo ljudem pomagali. In nismo med tistimi, ki poskušajo vse to, kar mi delamo, rušiti, ko pa bi morali prevzeti odgovornost, pa rep med noge pa vržejo puško v koruzo. Na čelu z LMŠ. In danes poslušam, ko bo prišla prava vlada. Kako si vi predstavljate pravo vlado? In veste, kdo je tisti, ki postavi pravo vlado? Ljudje, ko na volitvah določeni stranki daje največ glasov. In katera stranka je to na zadnjih volitvah bila? Slovenska demokratska stranka. In prav je, da Slovenska demokratska stranka prevzame odgovornost za vodenje te države.

Zato vas lepo prosim in opozarjam, ne delajte stvari, ki ste jih že enkrat naredili. Ne ponavljajte napak! Imate priložnost, povejte svoje mnenje, sooblikujte to zakonodajo na tak način, da bo najboljša, ne da bo pisana na kožo komurkoli, ampak najboljša. Mi s temi cilji, ki sem jih jaz prej scitiral iz zakona, ravno to delamo. Vsi, ki ste v tem državnem zboru, ne glede na kateri politični stranki ste bili izvoljeni, prosim, da razmišljate in delate v to smer. Imate pravico do svojega mnenja, imate pravico, da poveste svoje mnenje, nikakor pa ne govorite o tem, katera vlada je prava, katera pa ni. Te pravice pa nimate. O tem odločajo ljudje in nihče drug. Najlepša hvala. Hvala lepa. Besedo ima Samo Bevk, za njim bo razpravljal Primož Siter. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! Seveda je koristno, da se država, da tako rečem v narekovajih, debirokratizira, saj imamo zelo veliko predpisov, mnogo več, kot bi jih bilo potrebno. Prej so se nekateri koalicijski poslanci hvalili, da ta zakon razveljavlja tudi veliko število zakonov, celo zakonov iz časa prejšnje države, in so to označili kot ne vem kako poseben dosežek tega zakona in te vlade, da prejšnje vlade tega niso mogle narediti. Bom samo na enem primeru povedal, da je to čisto, da tako rečem v preprostem jeziku, brez zveze ali pa blef. Vemo, kaj pomeni blef v igrah s kartami pri taroku, ko hočeš dokazati, da imaš poker asov, imaš pa par sedmic. Med temi zakoni je razveljavljen tudi zakon o rudniku živega srebra Idrija iz leta 1979. vem, zakaj bi bila razveljavitev tega zakona nek poseben dosežek, če pa sploh nima več nobene vsebine. Gre čisto za enostavno črtanje nekega zakona, ki ga praktično ni več in je bil tudi takrat, ko je bil sprejet, sprejet samo z določenim namenom in za določeno obdobje, za leto 1979 in za leto 1980. Ampak problemi z rudnikom živega srebra v Idriji oziroma s tem rudnikom pa ostajajo še vedno aktualni. Ko sem lansko leto glede sanacije rudarske škode spraševal ministra Zdravka Počivalška, mi je minister odgovoril, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo rudarske škode neposredno več ne financira, ker je z likvidacijo rudnika živega srebra Idrija kot podjetja prenehal delovati subjekt, ki bi to škodo neposredno povzročal. In si je tako minister pilatovsko umil roke. To je nekaj podobnega kot razveljavitev o rudniku živega srebra. In to koalicija pravi, da je nek poseben dosežek te vlade. To je čisto navaden blef, po domače rečeno. Hvala lepa.

Pred nami je torej zakon o debirokratizaciji, en tak kompleksen sistem rešitev, ki naj bi pomagal pri tem, da nam je državljankam in državljanom v boju z mlini države, z državnim aparatom in tako naprej veliko lažje oziroma, če zbanaliziram na en plastičen prikaz, en cukrček, ki ga vlada v tem kontekstu obljublja, načini, kako si zagotoviti, da nam bo poštar lahko poslal SMS in da ne bomo rabili hoditi na pošto po potrdila in tako naprej in gre za zakon, ki se mu reče tako ljubkovalno omnibus oziroma megazakon, ker posega s svojimi lovkami na tisoč enih drugih naslovov v pravnem redu, ker za svoje delovanje oziroma za svojo uveljavitev spreminja oziroma posega v kopico drugih zakonov. Mislim, da jih je na seznamu, koliko smo rekli, 10 oziroma 11. Zakon o debirokratizaciji, ki ga imamo danes na mizi in o katerem danes govorimo, posega v naslednje zakone: Zakon o prijavi prebivališča, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o pravdnem postopku, Zakon o sodnih izvedencih, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o davčnem postopku, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o športu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

To ni prvi primer, ko vlada prihaja pred državni zbor z enim zakonom, ki posega na toliko področij. Zdaj v tem času protikoronskih zakonov smo poslanke in poslanci že imeli priložnost nekaj takšnih zakonov

da tako protikoronski zakoni kot ta aktualni zakon o debirokratizaciji v bistvu prihajajo z dvema nalogama. nalogama. Prva naloga je ustvarjati kaos v pravnem redu. Ustvarjati kaos, diametralno nasprotno od tistega, kar ta zakon o debirokratizaciji trdi, trdi, da stremi k neki enostavnosti. V bistvu želi pravni red zakomplicirati do te mere, da ne bomo več državljanke in državljani vedeli čisto, kje smo in na kaj se je treba opreti.

V tem smislu je ta zakon eno tako poosebljenje vsega, kar vlada že v bistvu do zdaj servira – odloki, zakoni, ukrepi, ki jih nihče ne razume, na način, da jih nihče ne bo razumel tudi v prihodnje. To je ena stvar, se pravi ustvarjanje nekega kaosa v pravnem redu. Druga stvar, drugi cilj, ki ga razumem, da prihaja s takšnim in s tem zakonom, pa je zopet v duhu protikoronskih zakonov. Je en sistem podtaknjencev, ki nimajo s samim oglaševanim namenom tega zakona nobene zveze. Kot smo imeli v protikoronskih paketih možnost spremljati kopico enih ukrepov, ki z varovanjem javnega zdravja ali pa okrevanjem gospodarstva, družbenim okrevanjem, ohranjanjem socialne države niso imeli nobene nobene zveze, vidimo tudi v tem zakonu, v tem omnibusu, velikem splošnem zakonu, da nimajo nobene zveze z dejansko debirokratizacijo ali pa lajšanjem življenja ljudi v odnosu do handlanja države, državnih institucij in tako naprej. Gre za metanje enih dimnih zaves, da se na političnem parketu lahko nekaj dogaja, prodajanje ene zgodbe, da se lahko realizira neka druga. Eden od takšnih poskusov obračanja pozornosti ali pa ustvarjanja neke dimne zavese je, danes smo o tem že slišali, že slišali, novi register predpisov. To je ena taka zelo zanimiva zgodba oziroma uvedba novega uradnega registra predpisov je zanimiva zgodba najprej zato, ker je to projekt, ki stane 780 tisoč evrov, torej dobrega tri četrt milijona evrov. In glede na to, da podobno zadevo že imamo v obliki portala pravno-informacijskega sistema, je namen tega novega projekta, vzpostavitve novega uradnega registra predpisov v bistvu samo zagotovitev nekega novega posla. In ni naključje, da da se s takšnimi storitvami, torej z vzpostavitvijo nekega takega registra se ukvarja ravno podjetje, ki je povezano z avtorjem tega zakona. zakona. Enostavno povedano, nekdo je prišel do vlade, rekel, »dajmo narediti en zakon, ki bo podjetju, ki je povezano z mano, zagotovil 780 tisoč evrov«. evrov«. Gospod Ivan Simič, vodja celega vladnega projekta debirokratizacije. 780 tisoč evrov. Ne bom prevajal, v katere uspešne socialne politike bi to vsoto lahko prevedli. Takole čez palec govorimo o tisoč minimalnih plačah, ki si jih je gospod Simič takole po domače rečeno zrihtal z enim takim vladnih projektom. Potem druga stvar, do kater sem izjemno kritičen, pa je znotraj tega zakona poseg v Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi. Poseg v 113. člen na način, da se briše, da je minister pri odločanju o projektnem in programskem financiranju projektov v kulturi vezan na mnenje strokovne komisije. Ministrstvo za kulturo ima oblikovano neko strokovno komisijo strokovnjakov, ki ministru, svetuje, predlaga in ga usmerja v potrjevanje financiranja določenih nevladnih kulturnih in umetniških projektov. Minister je potem zavezan, da to mnenje spoštuje. Zdaj pa se ta določba briše. Z drugimi besedami, tukaj imamo gospoda Vaska Simonitija, ki ima svoje preference, ki ima svoje minuse in pluse v videnju kulturne krajine in naj on sam odloči, komu bo podaril javna sredstva za kulturo in umetnost in komu ne. Očitno so se na Ministrstvu za kulturo odločili, da bodo še bolj očitno delili sredstva kulturnikom, ki so jim ideološko ali pa idejno-politično, če hočete, ali pa poslovno, bližje kot tisti, ki so do aktualne vlade v svojem kulturniškem ustvarjanju kritični, kot recimo mimogrede nevladniki na Metelkovi 6 ali pa Zlatan Čordić in tako naprej. Vsi, ki so javno izrazili kritiko politiki te vlade. Tako da temu, spoštovane kolegice in kolegi, zelo težko rečemo korak v smeri debirokratizacije države oziroma zelo težko iščemo vzporednice ali pa skupne imenovalce z dejansko debirokratizacijo ali pa izboljšanjem položaja državljank in državljanov. Gre pa očitno zopet za izkoriščanje nekega meta zakona oziroma mega zakona, omnibus zakona, ki posega v več zakonov, da se prikrije dejanski namen, ki ga ima očitno vlada za takšno zakonsko akcijo. Na tej točki omenim še, da aktualno ministrstvo za kulturo ne slovi ravno po svoji plodnosti v proizvajanju siceršnje zakonske materije, ki bi na takšen ali drugačen način pa zares pomagala kulturni produkciji ali pa kulturnikom v njihovem ustvarjanju in socialnem položaju. Mislim, da lahko, če se ne motim, ne na prste ene roke, ampak na prst enega prsta preštejem število dejanskih predlogov, ki so v tem mandatu prišli z naslova Ministrstva za kulturo.

kot samostojen zakonski predlog in bi ga kot takega obravnavali. Potem bi se Ministrstvo za kulturo v tem mandatu lahko pohvalilo z dvema predlogoma, ki jih je serviralo v tem mandatu. Ampak očitno, in s tem, spoštovani podpredsednik, bom svojo razpravo zaključil. Očitno se na tej točki, ki se dotika Ministrstva za kulturo in kulturnega resorja in na vseh drugih ravneh tega zakona skuša enostavno, ampak vidno spraviti, skanalizirati javna sredstva v zasebne žepe, ki so blizu idejno, politično ali poslovno vladajoči stranki. Hvala lepa.

Odzvala bi se na navedbo, da zakon prinaša kaos v slovenski pravni red. To ni res. Zakon ne prinaša kaosa, temveč ob 30-letnici obstoja slovenske države prvič vzpostavlja trdno strukturo celotnega pravnega reda, ki je do sedaj še nismo poznali. Poznajo pa jo v tujini. Na primer dobra praksa iz Združenih držav pozna United states code, kjer je v 34 poglavjih povzeta vsa federalna zakonodaja in oni sploh ne citirajo zakonov po spremembah kot pri nas, ampak citirajo glede na položaj v tem pravnem redu, to se pravi strukturno.

Tudi to ne drži. Dejansko gre za nadgradnjo Uradnega lista. Uradni register bo v upravljanju Uradnega lista, ko je bilo že povedano, ki ima že sedaj več zbirk. Tako se novele zakonov objavljajo v uredbenem delu Uradnega lista, javni razpisi se na primer objavljajo v razglasnem delu, zakoni o ratifikacijah mednarodnih pogodb se objavljajo v Uradnem listu mednarodne pogodbe, sedaj pa bo še dodana možnost, da se bodo uradno prečiščena besedila zakonov objavljala v ločeni digitalizirani zbirki. Do sedaj pa so se pa ta uradno prečiščena besedila objavljala v tem uredbenem delu. Tudi ne drži, da je tak register že sedaj vsebovan v pravno-informacijskem sistemu. Res da je ta pravno-informacijski sistem javno in brezplačno dostopen na spletnih straneh, vendar zanj ne velja načelo zaupanja, kot bo to veljalo za uradni register. Zato sedaj za morebitne pomote pri spajanju novel z osnovnimi besedili odgovarja vsak posameznik sam, ne pa za to pristojne strokovne službe. Tukaj želimo to odgovornost prevaliti na državo, ki je te zakone tudi sprejela. Hvala.

gre ta količina javnega denarja v žep pisca tega predloga zakona. Druga stvar. O kaosu v pravnem redu pa bom citiral v nekaj stavkih vladno pravno službo. »V službi menimo, da se ideja o uveljavitvi takega predloga zakona ne sklada z željo po debirokratizaciji, še manj pa z uresničevanjem cilja manjšega števila sprejetih predpisov.« Dodajajo, »na zmanjšanje števila in obsežnost predpisov bolj kot samo razveljavljanje predpisov bi vplivalo smotrno sprotno odločanje, katera so tista družbena razmerja, ki nujno terjajo urejanje na ravni predpisov oziroma katere so tiste vsebine, ki jih tudi v duhu debirokratizacije učinkoviteje in smotrneje urejati na druge načine«. To z naslova vladne pravne službe. Toliko v razmislek oziroma, ja, v razmislek o tem, na kakšen način predlagani, predlagana zakonska materija prihaja na zemljevid slovenskega pravnega reda. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Lidija Divjak Mirnik, za njo pa bo dobila besedo Alenka Jeraj. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Dober večer vsem predstavnikom oziroma eni predstavnici Vlade in ostalim kolegom! Kar nekaj časa danes že ta razprava poteka in ugotavljamo vsi po vrsti, razen seveda koalicijskih partnerjev, da to ni noben zakon o debirokratizaciji, ampak je zakon o ustvarjanju velikanske zmede. 14 zakonov se meče v enega mega, pa ne bi rada zdaj tukaj začela govoriti o Zujfu pa vseh tistih nebulozah, ki smo jih potem še leta popravljali. In to je približno nekaj takšnega. Govorite o debirokratizaciji, obenem pa ustanavljate nov urad, z novimi birokrati, o katerih očitno nimate najlepšega mnenja, vsaj če poslušamo gospoda Breznika. Ampak nima zveze, vi si boste svojih šesto ali ne vem koliko novih pa kljub temu nastavili. To so ta dvojna merila, ki se jih greste. Gre v bistvu za trend ustvarjanja pravne nepreglednosti in zmanjševanja pravne varnosti ljudi. Za to v bistvu gre tukaj pri tem megazakonu. Ker predlog ne vključuje, prvič, niti zmanjšanja števila državnih organov, ampak se le-ti povečujejo, kot smo rekli, in drugič, niti ne predpisuje bistvenega skrajšanja nekih birokratskih postopkov, ki bi ljudem potem omogočili to, kar vi tukaj razlagate. Torej gre v bistvu za nič. Dve zadevi sta pri tem zelo evidentni. Prvič to, da zainteresirane javnosti tako ali tako niste nič vprašali, ker vi absolutno vse najboljše veste. Torej izključevanje javnosti in pa deležnikov. Pazi, služba vlade za zakonodajo je zakon raztrgala in ugotovila, da je na mnogih mestih ustavno sporen, škodljiv za državo in tudi finančno obremenjujoč. Ampak nikome ništa. To smo danes dobili na mizo, in to bo po vsej verjetnosti tudi izglasovano. Kar je v bistvu katastrofa. In drugič, kar je še bolj grozljivo v celi zgodbi, je to, da niti svojih ministrstev niste spustili zraven, da tako rečem po domače. Ker so vam vsi po vrsti povedali, da to je le malo preveč škakljivo pa mogoče bi bilo res treba malo bolj strokovno stvari pregledati. Ampak koga to zanima?! Saj Saj v zakonu, ki naj bi lajšal vsakdanje življenje državljanov, se državljani nimajo niti pravice izrekati niti ga sooblikovati, ker ta oblast edina ve, kaj je za vas dobro, življenje pa nam bo vsem skupaj krojil strateški svet za debirokratizacijo, za katerega niti ne vemo, na kakšni podlagi deluje in komu, razen v tem primeru predsedniku vlade, bo odgovarjal. Strateški svet ima moč, nima pa nobene odgovornosti. Bravo. / ploskanje/ Super. To je svet, ki si ga želite. In to je očitno vaš sistem vladanja, kar vsak ljubi dan seveda tudi dokazujete. Jaz se bom samo na kratko opredelila do nekaterih stvari, ki jih tudi strokovno pokrivam, se pravi kulture. Primož je že nekaj o tem tudi govoril. Predlog, kakršen je v 113. členu, je usmerjen samo in izključno k zniževanju strokovnosti pri razdeljevanju javnih sredstev. In to je v bistvu v tem megazakonu, kjer se je po neki nesreči, v navednicah, znašla tudi kultura. Zakaj? Zato ker predlog sprememb poskuša centralizirati vlogo ministra za kulturo pri razdeljevanju sredstev in izključiti mnenje strokovnih komisij. To je bistvo te kvazi debirokratizacije, ki se jo greste. Gre za to, da se moč skoncentrira v rokah ministra za kulturo. Sedaj pa mi vsi vemo, kakšen je njegov odnos do NGO in tudi vemo, na kakšen način se ta kulturni minister kulturno obnaša. Jaz ne morem mimo tega, da tukaj povem, da smo v vladi Marjana Šarca vpliv strokovnih komisij krepili. Še večjo moč smo jim dali, ker se nam je zdelo pomembno, da stroka pove, kateri projekt si pravzaprav zasluži, da je tudi financiran iz javnih sredstev. Ampak ta vlada, ta minister želi te strokovne komisije narediti nične. In to je pravzaprav nesprejemljiva politika v kulturi, in to je odnos do strokovne javnosti v kulturi te vlade. vlade. Moram pa priznati, da eno stvar sem pa našla v tem zakonu dobro, ki se pa dotika zakona o športu. V 39. členu predloga namreč piše, da se odpravlja dvojno preverjanje istih pogojev, kar je predstavljalo nepotrebno birokratsko oviro pri postopkih vpisa v razvid na ministrstvu. To pa je nekaj, kar pa res služi temu, kot je naslov tega zakona, se pravi debirokratizaciji. In to je dobra stvar. Samo to je samo ena ljuba stvar v tem celem zakonu. Sicer pa v pa v LMŠ ob upoštevanju ignorantskega odnosa sedanjih oblastnikov do vseh, ki v normalno parlamentarni demokraciji morajo sodelovati pri pripravi zakonodaje, lahko ugotovimo le, da smo za vlado Janeza Janše očitno državljani administrativno breme. Ne glede na potencialno nezakonitost in pa ustavno spornost mnogih členov tega zakona je že predlog zakona sam v celoti ustavnosporen v 44. členu Ustave, ki določa, da ima vsak državljan pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev. Tako kršite še marsikateri zakon v tej državi. Brez sramu pravzaprav in brez kakršnekoli javne razprave, brez sodelovanja stroke, še celo brez lastnih ministrstev te vlade, brez socialnega dialoga je nastal zakon, ki zadeva slehernega od nas. In to vsak dan. dan. Javna razprava je nek standard, za katerega smo se v tej družbi že dolgo nazaj zmenili, da ga bomo imeli, in se mi zdi pravzaprav grozljivo, da smo padli v situacijo, ko ko očitno vlada oziroma pravzaprav še hujše, birokrati v sami vladi oziroma v Kabinetu predsednika vlade spišejo neke zakona, pod katere se potem na koncu nihče niti ne podpiše. Sem pa pošljejo neko gospo, ki to mora tu zagovarjati. Meni bi bilo fejst nerodno to zagovarjati, še posebej, če bi bila pravnica po stroki. Ampak okej. Vsak pač naj svoj križ nosi, bi jaz rekla. Najbolj grozljivo v celi zgodbi pa je, da bo to res zadevalo vse državljane te Slovenije. Najbolj grozljivo je, da bo to treba spet popravljati. In najbolj grozljivo je, da

Naslednji je na vrsti Boštjan Koražija, za njim Danijel Krivec, Iva Dimic in na koncu dr. Matej Tašner Vatovec. To je še ostalo na listi prijavljenih. Besedo ima Boštjan Koražija. Izvolite.

da so strokovnjaki v Kabinetu predsednika Vlade dejansko razvrednoteni. Žal. Jaz bi si želel, da bi se tudi strokovnjaki, ki delate z gospodom predsednikom vlade, predsednikom vlade, si drznili večkrat zoperstaviti njegovim idejam in željam, ki dostikrat nimajo nobene zveze s samo stroko, ampak so v bistvu samo njegova videnja oziroma vizije, ki jih ima,

ter pravzaprav v osnovi z debirokratizacijo nima kaj veliko zveze. Se bom kar navezal tudi na gospoda poslanca Pojbiča iz Poslanske skupine SDS SDS in tudi v poslanski skupini velikokrat ponavljajo to mantro, da je nekdo vrgel puško v koruzo. Jaz se bojim, da je vlada pravzaprav pri tem zakonu o debirokratizaciji res vrgla puško v koruzo.

precepu, kako zagovarjati neko politično formo in kako v bistvu ostati na neki strokovni ravni. Kot že rečeno, problem je res to, da se stroki žal prevelikokrat v tej vladi strižejo krila in se onemogoči, da samostojno in demokratično in pravno in zakonodajno vodi stvari tako, kot bi jih morala v vsaki demokratični državi. Naslednji problem, ki je že bil tudi danes omenjen, je, da je sama razprava o tem zakonu potekala netransparentno. Se pravi, javnost ni bila vključena tako, kot bi morala biti, dejansko je bila v bistvu izključena. Na to so opozarjali različni strokovnjaki tudi iz ostalih krovnih mrež oziroma nevladnih organizacij, da dejansko v bistvu ni bilo prave komunikacije, kaj šele želje po nekem dialogu v smislu stroka − javnost, javnost − stroka.

pristopom se je zmeraj bolj ožil oziroma je izgubljal na sami teži oziroma zmeraj bolj se je ta srž oziroma fokus na sami debirokratizaciji izgubljal oziroma izgubil. Žal.

in ne vem sicer, kako je zdaj, ampak vem, da ste tudi nekaj časa celo poučevali na fakulteti, če se prav spomnim, ker sem tudi prebiral vaše članke. Glejte, v obrazložitvi tega zakona je predlagatelj, se pravi vi, zapisal sledeče: « Predlagana ureditev namreč hkrati upošteva vse varovalke za vročanje na varni elektronski naslov, spoštuje zasebnost posameznika in mu tudi omogoča, da sam presodi, kateri vrednoti, enostavni ali varnostni, daje prednost.« Glede na to, kako se je dvigovala pošta, sploh s strani predsednika vlade, pa žal je to tudi neke vrste sindrom v tej vladi, da se sploh sodna pošta ne dviguje ali pa dviguje prepozno ali pa se sploh ne dvigne, se bojim, da bi tudi v tem primeru prišlo do nekih anomalij oziroma iskanja nekih možnosti, izhodov oziroma nesprejemanja pošte prek te varne pošte. Kot tudi sami Kot tudi sami veste, je v Zakonu o splošnem upravnem postopku že sedaj urejeno vročanje v varne elektronske predale. Ampak jaz osebno ne vidim rešitev v tem, da v imenu učinkovitosti ogroziš

neka stalnica v teh postopkih oziroma v splošnem upravnem postopku, saj se bojim, da bi prišlo do dodatnih možnosti zlorab

je tudi kolega Siter govoril glede Ministrstva za kulturo, saj dejansko zadeva, bom rekel, že meji v bistvu kar malo na bizarnost, v en koš zmetano še pa še nekih določenih zakonov, predpisov. Razumom tudi strokovni nazor oziroma pogled na stvari, ki ste jih želeli urediti, ampak dostikrat debirokratizacija pomeni, ne da se samo klesti zakone pa da se jih v bistvu briše ali kakorkoli že, ampak da se jih res potem uredi na takšen način, da so res

ker si ne bi želel, da bi ta država šla po poteh, ki si jih ne želimo, se pravi da bi se morala stroka podrejati in dejansko tudi podrediti samo določenemu političnemu cilju oziroma celo posamezniku. Jaz osebno lahko povem, ne vem, kako bo z mojo politično kariero naprej, pojma nimam, ampak želim pa si, ne glede na to, kako se bodo zadeve dogajale, da v Sloveniji končno začne politika razumeti, da bi morala biti politika suport strokovnjakom, strokovnjakinjam, ki jih imamo na pretek oziroma veliko, ne pa da se jim v bistvu

Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica vlade, državna sekretarka dr. Katja Triller Vrtovec. Izvolite. Hvala lepa. Ob današnji razpravi sem dobila občutek, da je bilo več razprave namenjene temu, kako se debirokratizacije ne moremo lotevati kot pa konkretnim ukrepom, ki se jih je lotil Strateški svet za debirokratizacijo, Vlada pa jih je predložila v obravnavo Državnemu zboru. Ne glede na to, da je naša pozornost usmerjena v različne smeri in da imamo na veliko družbenih vprašanj drugačne poglede, menim, da je predlagani Predlog zakona o debirokratizaciji dober in koristen za državljanke in za državljane Republike Slovenije, za njeno gospodarsko rast in za krepitev vladavine prava.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 je. Če želi razpravljati tudi predstavnica Vlade, prosim, da se tudi prijavi. Se pravi, imamo dve prijavi. Najprej Mojca Škrinjar in potem še državna sekretarka. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa. Danes obravnavamo zakon o debirokratizaciji. Mislim, da je ta zakon šele začetek temeljitega procesa, ki bo moral imeti svoje nadaljevanje. Naša država in upravljanje z državo je temeljito zbirokratizirano. Naj povem samo primer iz šolstva. V šolstvu imate učne načrte, v katerem imate za osnovno šolo zapisane standarde znanja, za srednjo šolo pa imate zapisane kompetence oziroma pričakovane dosežke. V resnici pa gre za isto stvar. Beseda program pomeni v izobraževalnem sistemu v vrtcu povsem nekaj drugega kot v osnovni šoli ali v srednji šoli ali pa visokem šolstvu. Terminologija ni usklajena, je zmedena. Če boste peljali v šoli učence v gledališče, bo to kulturni dan, če jih boste peljali v gimnaziji v gimnaziji v gledališče, bo to obvezna izbirna vsebina, in če bodo ti dijaki v srednji poklicni ali strokovni šoli in bodo šli v gledališče, se bo temu reklo interesna dejavnost. Ta pojmovna zmeda je samo vrh ledene gore, ki kaže na fevdalizacijo področij, kjer so si določeni birokrati prisvojili področja in jih oblikovali. Danes smo obravnavali tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, majhno spremembo, ampak ta zakon ima zdaj več kot 180 členov in mislim da 60 strani. Na začetku je bil tako imenovani ZOFVI dolg nekaj strani. Pa vendar so šole obratovale. Le kako? Na začetku naše države smo podedovali sicer še stare učne načrte, vendar so obsegali vsaj za osnovno šolo dve debeli knjigi. Danes, če bi jih postavili na tole klop, bi meter in pol v višino ne zadoščal. Ali je naše znanje ali znanje naših otrok, učencev, dijakov zato kaj boljše? Mislim, da je ta fevdalizacija resorjev povzročila tudi birokracijo, birokracija pa potem ovira tudi vsebino. Predhodniki so govorili o nepoglobljenosti zakona, pa vendarle le težko govorimo o tem, da so se tisti kritiki pa poglobili v zakon. Konkretno, gospod Rudi Medved je kritiziral rešitev, da bo državni sekretar tudi podpisoval določene odloke in da bo s tem minister razbremenjen odgovornosti. Gospod Rudi Medved je bil minister za javno upravo in v bistvu dejansko Zakon o državni upravi sodi ravno v to pristojnost. Ta zakon po 17. členu pravi v tretjem odstavku, da minister lahko pooblasti svojega državnega sekretarja za marsikaj, ampak da s tem pa ni razbremenjen odgovornosti. Mislim, če bi bile stvari bolj poenostavljene, potem bi ministri tudi kaj več lahko obvladali. Tako pa jim birokrati marsikdaj fevdalizirajo področja.

ne pa na resor. Vladati bo moralo začeti zaupanje, zaupanju pa sledi odgovornost. Brez tega debirokratizacije v celoti ne bomo dosegli. Seveda bom pa zakon podprla.

Znano je, da je najtežje narediti prvi korak, zato si želim, da boste zbrali pogum, da ta prvi korak na poti k globalno konkurenčni Sloveniji storimo že danes. Hvala. Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu z časovnim potekom seje zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in še 27. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanjem nadaljevali ob 19.40. Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, ko se bomo umirili, bomo nadaljevali s sejo zbora. Hvala. Državni zbor bo glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 5., 6., 4., 13., 2., 10., 11., 7., 8., 9. in 1. točka dnevnega reda. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite glasovanje naših naprav. **Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.** Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, bil predlog zakona neusklajen. Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in poslancev, za je glasovalo 79, proti

Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, bil predlog zakona neusklajen.

**Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci v okviru skrajšanega postopka.** Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je z odločanjem o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 19. oktober. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Levica k 3. členu pod številko 1. V imenu poslanske skupine bo glas obrazložil gospod Siter. Izvolite. Hvala lepa za besedo. V Poslanski skupini Levica, kjer smo tudi arhitekti tega amandmaja, smo zagovorniki osebne asistence kot univerzalno dostopne storitve, ki je dostopna torej vsem, ki jo potrebujejo, ne glede na njihov položaj. Če želimo osebno asistenco zagotoviti vsem, ki jo potrebujejo, moramo na njo gledati celovito in moramo na tem področju poskrbeti za vse dejavnike, ki jo dejansko ustvarjajo. Torej za izvajalce, zavode, ki jo izvajajo, za uporabnike same in tudi za osebne asistente. Kar se izvajalcev samih tiče, bi bila ena taka globalna sistemska rešitev en krovni državni javni zavod, ki bi urejal osebno asistenco po celotnem zemljevidu, univerzalno, za vse, ki bi jo potrebovali. Ampak danes žal ta rešitev ni v planu. Na drugi strani pa rešujemo dva druga pomembna naslova. Najprej uporabnike same. S tem amandmajem predlagamo, da lahko nalogo osebnega asistenta opravlja največ en družinski član. Zakaj? Eden od problemov, ki tukaj nastane, je konflikt med dohodkom družine, ki se velikokrat v tej smeri uporablja, in samo potrebo posameznika za psihosocialni razvoj in siceršnjo vključitev v družbo. Za posameznika, za uporabnika osebne asistence pa je tudi pomembno, da se njegov socialni krog razširi zunaj družine. Nenazadnje s tem amandmajem naslavljamo ključen problem na področju samih osebnih asistentov. Delo, ki ga opravljajo, ni delo, je težko garanje in je bolj kot delo neka misija oziroma poslanstvo, ki vzame veliko dela, truda, časa in je iz tega naslova edino pravilno, da se osebnim asistentom ponudi socialna varnost v obliki obliki redne zaposlitve z vsem, kar redni zaposlitvi torej pritiče: dopust, bolniška odsotnost, regres in tako naprej, torej vse, kar je samoumevno po delovnopravni zakonodaji redno zaposlenemu delavcu. redno zaposlenemu delavcu. Iz tega naslova kličemo ne dodatni prekarizaciji in tržni logiki na tem področju. V imenu poslank in poslancev Levice najavljam, da bomo amandma podprli.

Treba je torej videti, da ljudje, ki opravljajo osebno asistenco, opravljajo izjemno težko delo, garaško delo, tako fizično kot psihično naporno delo. delo. Kadar gre za 40-urni delavnik, kadar gre za vse elemente, ki po delavnopravni zakonodaji v bistvu govorijo o tem, da mora iti za delo, ki zahteva polno zaposlitev teh oseb, ne pa, da so te osebe samozaposlene in si potem same plačujejo prispevke, nimajo pravice do bolniških, kot jo imajo zaposleni, nimajo plačanega dopusta, nimajo regresa. Predstavljajte si, da bi mi, poslanke in poslanci, delali na tak način. Ali bi? Ne bi. To delo je izjemno podplačano in izjemno naporno. Ta zakon pa jih dobesedno sili v prekarizacijo, kar je popolnoma nasprotno z veljavno delavnopravno zakonodajo. Kar se tiče pa tega, da predlagamo enega družinskega člana namesto dveh, glejte, avtonomno neodvisno življenje hendikepiranih oseb je izjemno pomembna dimenzija in družinski člani niso nujno prijatelji, niso nujno tisti, ki jim te osebe lahko intimno kakšne svoje stvari. Zato je pomembno, da družinski člani niso tisti, ki se potem usedejo na to in onemogočijo tej osebi, da dobi neko tretjo osebo za osebnega asistenta. Zato vas pozivam, da glasujete za. Hvala. Hvala lepa. Preden glasujemo o amandmaju, naj preberem še opombo, da če bo ta amandma sprejet, postane amandma k temu členu pod številko dve brezpredmeten. Sedaj pa glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Levica k 3. členu pod številko 2. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine ima gospod Siter. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Pri tem amandmaju smo vsebinsko sila blizu tistemu, o katerem smo ravnokar glasovali, le da je polje tega, o čemer odločamo, malce zoženo, samo v tem drugem delu. Torej še enkrat. Pri osebnih asistentih ne gre za delo, ki ga opravljajo, gre za težaško garanje, gre za poslanstvo, gre za nekaj, kar človeku ne vzame delavnik od osmih do štirih in štempljanje, ampak gre za delo, ko mora biti prisoten vedno, večkrat, preveč ur v vseh časih. časih. Opravljajo neko stvar, ki si zasluži vsaj socialno varnost. Redna zaposlitev, urejana zaposlitev, varna zaposlitev z vsemi delovnopravno zakonsko določenimi normativi, normativi, kot so dopust, pravica do bolniške odsotnosti, regres in tako naprej, so minimum, kar lahko z nekaj politične volje osebnim asistentom tudi omogočimo. Osebnih asistentov v Sloveniji je približno šest tisoč, kar je ogromna številka delavcev, šest tisoč ljudi, ki tako rekoč nimajo formalno urejenega statusa redno zaposlenih, kar je problematično pri tako občutljivi temi. Torej amandma, ki ga imamo pred sabo, predlaga,

Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 4. in 9. členu dopolnjenega predloga zakona, zato sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k tema dvema členoma vložiti amandmaje. Ugotavljam, da ne. Zato prehajamo na **tretjo obravnavo** predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

**Nadaljujemo s prekinjeno****13. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o debirokratizaciji.** Prehajamo na odločanje o naslednjem sklepu: Predlog zakona o debirokratizaciji je primeren za nadaljnjo obravnavo.

tako imenovanih omnibus zakonov, ki posegajo v cel kup ostalih, vnašajo dodaten nered v naš pravni red, vse za neko fasado debirokratizacije. Če beremo, kaj so rešitve tega zakona, bomo videli, da je ta zakon v resnici zelo drobnjakarski. Recimo, po novem se bo vročanje sklepov javnim uslužbencem lahko izvršilo tudi na službeni mail, ukinja se overjanje natisnjenih izvodov odločb z elektronskim podpisom in tako naprej. Skratka, cel zakon so take malenkosti. Tako da se je treba vprašati, kaj je bil namen tega zakona. Namen tega zakona je bil v tole dimno zaveso s službenimi maili in overjenimi podpisi in tako naprej oviti resnično transformativno gesto, ki je bila vgrajena v original tega zakona, in to je tako imenovana socialna kapica. Koalicija dovolj dobro ve, da je nihče v Sloveniji noče, ne sindikati ne civilna družba, ne ljudje, ki dajo kaj na družbeno pravičnost, nihče noče tega, da bi se plačevanje davkov tam nekje od 6 tisoč evrov naprej bruto plače, se pravi za 0,3 odstotka najbolj plačanih, ustavilo in da bi od tam naprej plačevali po fiksni stopnji. To pomeni, da bi bili najbolje plačani hkrati tudi najmanj obdavčeni v tej državi. Ker ste vedeli, da to ne bo šlo kar tako skozi, ste vse skupaj zavili v dimno zaveso oziroma ste za to najeli Ivana Simiča, da je to naredil. Ker ste se dovolj prešteli, da ste videli, da tudi v parlamentu taka stvar nima podpore, socialne kapice ni več v tem predlogu, dimna zavesa pa je ostala. Ta dimna zavesa je škodljiva sama po sebi. Kot sem rekel, treba bi bilo popraviti te zakone, ki se jih dotikate, ne pa v enem zakonu pošvedrati 50 ostalih. Bo pa seveda v tem zakonu ostala nagrada za pripravljavce tega zakona Ivana Simiča, in sicer zelo jasno je določeno, da bo zakonodajna služba Vlade ustanovila uradni register, za katerega bo država namenila 780 tisoč evrov. Tak register že imamo poslovno pravno-informacijski register Republike Slovenije, ampak 780 tisoč evrov bo seveda dobil najbrž pripravljavec tega zakona oziroma njegova firma, gospod Ivan Simič, ki je tudi vodil to tako imenovano skupino za debirokratizacijo. Torej vse skupaj je propadel poizkus uvedbe socialne kapice, mendranje pravne reda v Sloveniji in pa nagrada za pripravljavca tega zakona. Iz vseh treh razlogov bomo glasovali proti. Hvala lepa. V imenu Poslanske skupine LMŠ ima obrazložitev glasu gospod Medved. Izvolite. **RUDI MEDVED (PS LMŠ):** Hvala za besedo. V Poslanski skupini LMŠ smo prepričani, da bi v tem trenutku ta vlada storila največ za debirokratizacijo, ko bi šla najprej za seboj pogledat ves pravni balast, ki ga je navlekla v 9 protikoronskih zakonov pa tudi v mnoge druge zakone, vse po vrsti polne potaknjencev, in ko bi ta vlada dovolila svojim lastnim pravnikom, da prečešejo ta pravni nered, vključno s kopico odlokov, med katerimi najdemo vrsto protiustavnih. To bi bil prvi korak na poti k debirokratizaciji družbe. Tako pa vlada poskuša opotekajoče spraviti skozi parlament zakon, ki so ga raztrgali po ministrstvih, kolikor so ga sploh lahko videli, raztrgala ga je vladna zakonodajna služba, ki ga uradno niti ni videla. Napadli so ga sindikati, potrošniki, pravna stroka, informacijska pooblaščenka. Vsi po vrsti spontano, saj zainteresirana javnost ali katerikoli javnost k nastajanju zakona sploh ni bila pripuščena. Torej o zakonu, ki naj bi lajšal vsakdanje življenje državljanov, se državljani nimate pravice izrekati, kaj šele pravice sooblikovati ga. To je zakon, ki elektronsko poslovanje z državo zbanalizira, zreducira skoraj da na raven Facebooka, da ne bom rekel Twitterja, ki je tako ali tako že skoraj uradni list te vlade. To je zakon, ki marginalizira Uradni list, zato da bo neka firma služila z nekim nepotrebnim

bremenijo? Namesto da bi posegel v zmešnjavo veljavnih zakonov in predpisov in pri tem sledil evropskim smernicam, ki so zelo jasne, za vsak nov zakon ukinemo enega veljavnega, a nepotrebnega ali slabega. Vlada nam torej pojasni, da je javnost pri oblikovanju tega zakona sodelovala tako, da so zakon pripravljavci predstavili pripravljavcem. Po prepričanju Poslanske skupine LMŠ ta zakon ne bo pripomogel k debirokratizaciji, ampak seveda se pa sliši lepo. V Poslanski skupino bomo glasovali proti temu zakonu.

Navzočih je 85 poslank in poslancev, za je glasovalo 85, proti 40.) Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel in bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. **Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 v okviru nujnega postopka.** Ker v drugi obravnavi matično delovno telo k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na **tretjo obravnavo** predloga zakona, to je na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili sprejeti, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaje,v sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Mag.

s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji v okviru rednega postopka.** Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, bil predlog zakona neusklajen.

bi izboljšal status policistov, vendar pa po drugi strani vsebuje izjemno nevarne določbe, ki vsakokratni politiki, predvsem pa trenutni, ki je sedaj na oblasti, omogoča, da policijo dokončno spolitizira tako glede preiskovanja kaznivih dejanj kot glede kadrovanja na vseh nivojih vodenja v policiji. O čem govorim? Govorim o predlogu četrte novele, ki briše določbo, da se šteje, da je državni tožilec prevzel usmerjanje dela policije v predkazenskem postopku od trenutka, ko je bil obveščen o kaznivem dejanju. Če bo ta zakon sprejet, bo imel minister možnost in moč usmerjati delo policije v predkazenskem postopku. Minister je politik in kot tak ne more, ne sme in tudi ne zna, saj večinoma ni strokovnjak na tem področju, usmerjati policijo pri preiskovanju kaznivih dejanj. Minister po zakonu o kazenskem postopku nima pooblastil za odkrivanje storilcev kaznivih dejanj. Če bo to minister storil, bo s tem posegel v konkretno živo zadevo in tako ogrozil lahko tudi uspešno izvedbo predkazenskega postopka, ki je v pristojnosti državnega tožilca. Posledično to pomeni, da bo minister prevzel vlogo usmerjevalca ali pa usmerjanja, ki po zakonu o kazenskem postopku pripada tožilcu. Obstaja pa tudi nevarnost, da bo njegovo usmerjanje diametralno nasprotno od kasnejšega usmerjanja državnega tožilca in to seveda pomeni grožnjo za sam postopek in grožnjo za samo preiskavo, saj bi lahko interes vsakokratne politike vplival na neodvisno in samostojno preiskavo, in to je nedopustno. Druga določba, ki omogoča politizacijo policije, pa je uvajanje mandatov za vodenje na vseh treh nivojih policije: na nivoju generalne policijske uprave, policijske uprave in policijskih postaj, kjer bo komandirjem, direktorjem in vodjem na GPU na presečni datum prenehal mandat. Tako bodo vodstveni delavci na milost in nemilost prepuščeni generalnemu direktorju policije, ki bo odločil, kdo bo komandir, kdo bo direktor policijske uprave, kdo bo kdo bo vodja organizacijske enote na nivoju GPU. Če vemo, da generalnega direktorja policije imenuje in razrešuje Vlada na predlog ministra, slika postane popolnoma jasna. Vladajoča politika bo s tako določbo v preveliki skušnjavi, da nastavlja na pozicije sebi lojalne ljudi. Mi ne smemo dopustiti niti možnost, da do take skušnjave pride. Zato seveda bomo mi Socialni demokrati glasovali proti in mislim, da je zdravorazumsko, da tisti, ki razume, kar sem zdaj povedal, bo ravno tako glasoval proti. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja bo v imenu Poslanske skupine Levica obrazložila glas gospa Nataša Sukič. Izvolite. **NATAŠA SUKIČ (PS Levica):** Hvala lepa. Seveda bomo glasovali poti temu zakonu in proti temu zakonu je absolutno treba glasovati, kajti praktično vsak člen v njem je sporen, od tega, da uzakonja možnost nagrajevanja zvestih, lojalnih, torej nestrokovnih kadrov, do dodatnega omejevanja pravice do stavke in tako naprej. Zdaj se bom pa omejila na tri najbolj sporne, hude zadeve, ki res presegajo že fantazijo, ampak minister Hojs jo očitno ima na pretek. Prvo je direktno vmešavanje Hojsa v policijo in njeno usmerjanje. Čeprav smo marsičesa že navajeni, to da minister Hojs policijo usmerja kar preko Twitterja, pa ga do sedaj policija ni rabila upoštevati, ker je bilo to nezakonito. In zaradi tega vlada predlaga spremembe, ki bodo direktno politično usmerjanje policije uzakonile. Na videz boste rekli, gre za manjšo spremembico, črta se en stavek. Ampak ta stavek je bistven, ker je izjemen, ker gre za izjemen trenutek, določen časovni trenutek, ko pristojnost ministra z usmerjanjem policije v določenih primerih preneha in nastopi pristojnost državnega tožilca. Za to gre, kdo kdaj usmerja policijo. Drugič, to je dostopanje do evidenc dogodkov. Ker so mediji razkrili marsikatere packarije, tudi to, kako se brska po podatkih političnih nasprotnikov in podobno, si je Hojs življenje poenostavil. Zakaj bi zdaj to ne postalo zakonito? S spremembo 8. člena zakona se tako določa, da policija uradnikom enote za usmerjanje in nadzor zagotavlja neposreden dostop do evidence dogodkov. Gre torej za nedopustno širitev pooblastil uradnikom enote za usmerjanje in nadzor policije Ministrstva za notranje zadeve. In na to opozarja tako ZPS kot opozarjata oba policijska sindikata, opozarja pa tudi informacijska pooblaščenka. In še tretja, res neverjetna razsežnost je dokončna politična podreditev Nacionalnega preiskovalnega urada. V luči zagotavljanja nedotakljivosti kriminalcev pravih barv se zakon nanaša − na koga drugega kot na NPU. Ker ni šlo drugače, se je najprej nezakonito odstranilo direktorja NPU. Nezakonita

da ne bo več avtonomen pri izvajanju vseh svojih nalog, kot je bil do sedaj, ampak le še pri preiskovanju kaznivih dejanj, pa še to ne da bi mu minister dihal za ovratnik. Spoštovane in spoštovani,

Tudi v Poslanski skupini SAB tega zakona ne bomo podprli. Gre spet za en tipičen zakon, kjer se na nekaj mestih uvajajo sicer neke dobrodošle spremembe, celo izboljšave položaja policistov v nekaterih točkah, hkrati je pa v njem spet skritih nekaj podtaknjencev, med drugim recimo temu kar odkrito lustracija. Na že znan in že večkrat uporabljen način se določajo neki novi mandati, na presečni datum bo vsem osebam hkrati na treh nivojih vodenja policije prenehal mandat. In seveda ta vlada − katera druga pa − bo lahko imenovala nove ljudi. In to je nekaj, kar ta koalicija večkrat poskuša, da se na koncu človek vpraša, ali se spreminja zakon samo zato, da se da notri ta določba, ki pomeni hkratno zamenjavo vseh na nekih pozicijah. Pa saj ni nujno, da se potem zamenjajo vsi. Omogoča pa to neko prevetritev po okusu vsakokratne vlade oziroma ne vsakokratne, tiste, ki tako spremembo zakona da v zakon, zato da lahko na nek presečni datum zamenja tiste, ki ji ne pašejo. In seveda še dodatne možnosti politizacije policije, zlasti ta poseg na področju usmerjanja preiskovanja kaznivih dejanj, ko je bilo do zdaj povsem jasno, kje so pristojnosti državnega tožilca in kdaj se začnejo. To so res skupaj z vsem, kar se dogaja, neki nedopustni posegi, ki prinašajo politizacijo policije, in to je za nas v stranki SAB nedopustno. Hvala lepa. V imenu Poslanske skupine LMŠ gospod Rudi Medved. **RUDI MEDVED (PS LMŠ):** Hvala lepa. Vladajoči ste skovali zakon, ki tlakuje pot dokončnemu političnemu prevzemu slovenske policije. In ne samo to, omogoča dokončno čistko v sistemu policije: odstranitev iz operativnih nalog vseh, ki niso po volji vladajočemu režimu. režimu. Priče smo in bomo očitno tudi v prihodnje v praksi izvedeni lustraciji v slovenski policiji. Spreminjanje policije v podaljšano roko vladajoče politike hočete zdaj še uzakoniti. če hočemo to preprečiti, in moramo preprečiti, je na nas tukaj v Državnem zboru, da ta zakon zavrnemo. Nekajkrat smo izrazito represivna nagnjenja te oblasti uspeli ustaviti v Državnem zboru in tudi danes je naša naša odgovornost, da to storimo. Sicer bo imel sedanji notranji minister, ki mu nagnjenost k represiji nikakor ni tuja, možnost posegati in nadzorovati predkazenske postopke. Obstaja pa tudi nevarnost posrednega nadzora državnega tožilstva. Tega ne smemo dati v roke nobenemu notranjemu ministru, še najmanj pa sedanjemu. Po mrcvarjenju Nacionalnega preiskovalnega urada vse od nastopa te vlade zdaj sledi demontaža te kriminalistične enote. Neposredna podreditev NPU Upravi kriminalistične policije in njenemu direktorju pomeni konec avtonomije NPU. Direktor NPU ne bo odločal več o ničemer, tudi o tem ne, kaj bo NPU sploh preiskoval. V praksi Nacionalnega preiskovalnega urada ne bo več, ostal bo samo še na papirju in ves vodstveni kader na položajih do najnižjih ravni ob uveljavitvi zakona preide na začasno opravljanje dela. Kaj to pomeni? Pomeni kadrovsko čistko operativnem vodstvenem kadru in nastavitev oblasti lojalnega kadra na vse položaje v sistemu policije. Tej oblasti torej ni mar, da je poklic policista dosegel najnižjo stopnjo zaupanja med ljudmi, kar je obžalovanja vredno in si policisti kot servis državljanov tega ne zaslužijo. 8 tisoč ljudi, zaposlenih v policiji, so žrtve tega grobega političnega poseganja v sistem policije. Ne dovolimo torej, da ta oblast ustvari, poglobi dokončen prepad med ljudstvom in policijo. Zato zavrnimo ta zakon. V Poslanski skupini LMŠ bomo zakon zavrnili.

za je glasovalo 46, proti 40. (Za je glasovalo 46.) (Proti 40.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. **Nadaljujemo s prekinjeno 7. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o oskrbi z električno energijo v okviru rednega postopka.** Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 19. oktober. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 112. členu.

proti 39. (Za je glasovalo 45.) (Proti 39.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. Zaključili smo z odločanjem o amandmajih. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.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

amandmaje k dopolnjenim 112., 149.a in k 167. členu dopolnjenega predloga zakona. Na podlagi tretjega odstavka 138. člena Poslovnika Državnega zbora sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k tem členom vložiti amandmaje. Ugotavljam, da ne. Prehajamo torej na **tretjo obravnavo** predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi zaradi amandmajev, sprejetih na seji matičnega delovnega telesa oziroma na seji zbora v drugi obravnavi predloga zakona, bil zakon neusklajen. Prehajamo na odločanje o zakonu.

**Nadaljujemo s prekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v okviru rednega postopka.** Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 18. oktobra. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in Levica k 2. členu.

našega predloga zakona z uredbo. Tako da zdaj v bistvu usklajujemo s temi amandmaji, da bosta uredba in zakon usklajena. Naj v pojasnilo povem, da smo mi v Poslanski skupini SAB ta zakon vložili takrat, ko uredbe še ni bilo. smo hoteli tudi prispevati, da bo čim prej, uredba bo tudi uredila širše vprašanje, ki jo ureja direktiva. Mi smo pa v tem zakonu z vašo pomočjo uredili prepoved prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, se pravi prepoved dajanja plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v promet. Lahko smo ponosni, da nam tu in tam v tej hiši uspe narediti res skupaj kaj dobrega. Tukaj imamo zdaj na zakonski ravni prav urejeno, da se ti proizvodi ne smejo dajati v promet. Uredba bo potem določala sankcije in še druge stvari. Je pa to gotovo en zelo zelo pomemben korak k varstvu našega okolja, tudi k varstvu naših voda. Tako da ne glede na to, da danes ne bomo glasovali o zakonu, če bodo ti amandmaji sprejeti, in upam, da bodo, se že zdaj zahvaljujem vsem za podporo. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:**

(Za je glasovalo 84.)(Proti nihče.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in Levica k 3. členu. Glasujemo.

Zaključili smo z odločanjem o amandmajih in s tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Državni zbor bo tretjo obravnavo predloga zakona opravil na naslednji seji. Besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo pa bodo pripravile službe Državnega zbora. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. **Nadaljujemo s prekinjeno****9. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti v okviru rednega postopka.** Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 18. oktobra. Odločamo najprej o amandmaju poslanskih skupin SDS in NSi k 4. členu.

Prvič, omogoča se dvema lekarniškima veledrogeristoma, ki sta v občinski lasti, da v občinski lasti tudi ostaneta in se kljub prepovedi vertikalnih povezav med dobavitelji in lekarnami za zasebnike ne bosta odprodala. Druga določba, ki smo jo v zakon vpisali, pa pravi, da se morajo vsi morebitni presežki, ki nastajajo v lekarniški dejavnosti, v osnovno dejavnost tudi vračati. Zdravila in njih preskrbo jemljemo kot človekovo pravico, kot nekaj, kar se dela za potrebe skupnosti, zato da se pomaga ljudem, ki niso zdravi, in ne kot običajen biznis, v katerem se na tegobah in potrebah ljudi kujejo dobički. Izhodiščni zakon ni bil tak. Izhodiščni zakon je predvideval deregulacijo tako imenovanih gravitacijskih območij, se pravi regulacijo lekarn, koliko jih lahko imamo na določenem področju, kdo te lekarne lahko postavlja, odpira, upravlja in tako naprej. Na srečo smo v predhodni proceduri te določbe iz zakona zmetali ven – »Yes!«. Pa vendar poskuša še poslednjič z amandmajem naveza SDS in Nove Slovenije praktično enako spet vrniti v zakon. Posledice deregulacije lekarn in njihovih mest v skupnosti lahko vidimo marsikje v tujini. V mestih lahko, prvič, pričakujemo stopnjevanje konkurence, porast lekarn in posledičen pritisk na vse lekarne, da prodajo še več zdravil samo zato, da se bodo dobički lahko obračali. Na podeželju pa na drugi strani lahko pričakujemo zapiranje lekarn, ker bo pod pritiskom konkurence prenekatera lekarna, ki zdaj obstoji v javni ali koncesijski obliki, ostala brez tako pomembnega finančnega toka za golo obratovanje. Edini zmagovalci tovrstnega ustroja bodo veliki zasebniki, ki se bodo v razmerah take deregulacije lahko monopolno polastili lekarniške dejavnosti pri nas. In seveda bomo v Levici glasovali proti temu sklepu. Če vas, gospe in gospodje, skrbi, da je kakšen del Slovenije preveč odročen od centralne lekarne tudi v obstoječem zakonu, obstajajo provizije, ki omogočajo odpiranje lekarniške podružnice. Nobene potrebe ni po tem, da se gre v deregulacijo, če smo le iskreni, kar se tiče oskrbe zdravil. Če pa verjamemo v oskrbi zdravil kot biznis, na račun katerega naj se zasluži, potem pa dobimo take amandmaje, kot je ta k 4. členu. V Levici bomo glasovali proti temu amandmaju.

Predlagatelji predlagajo nov odstavek z vsebino, ki smo jo v SMC želeli urediti že v prvi verziji predloga spremembe zakona o lekarniški dejavnosti, in to v 2. členu, da se črta beseda «sosednji«. To je vezano na občine. S takratnim namenom bi se zakonsko odprla možnost vsem malim in velikim občinam, da si odgovorno in sporazumno zagotovijo prisotnost lekarn tudi v najmanjših občin, kajti znano je, da koncesionarji ne želijo odpirati lekarn v krajih po Sloveniji, ki ne zagotavljajo dobička iz poslovanja. Javni lekarniški zavodi pa si lahko zaradi dobrega poslovanja v večjih krajih in razvejano mrežo njenih lekarn zaradi družbene odgovornosti lahko privoščijo tudi odprtje lekarn v manjših ali odročnih občinah. Nikoli nismo predlagali nekaj, kar bi osiromašilo obstoječo lekarniško mrežo. Nasprotno. Vseskozi smo poudarili, da je treba občanom to storitev še bolj približati glede dostopnosti. Pri utemeljitvi našega predloga je bil večkrat izpostavljen še vedno po šestih letih nerešen problem male občine Bistrice ob Sotli, ki je na skrajnem jugovzhodu Slovenije. S tem amandmajem pa izkazujejo predlagatelji veliko skrb za morebitno isto občino in v Poslanski skupini SMC obstaja velik dvom o iskreni nameri predlagatelja. Ministrstvo za zdravje od leta 2015 do danes onemogoča navzlic ugodni rešitvi Upravnega sodišča za Občino Bistrica ob Sotli, da ima za potrebe svojih občanov lekarno. Kar zadeva pa obrazložitev k temu amandmaju, je ob podrobnem pogledu vsebine v sklicani tretji odstavek 8. člena Zakona o lekarni dejavnosti le-ta kontradiktorna.

Odločamo o amandmaju Poslanskih skupin SDS in NSi k 6. členu in ob tem opozarjam, da je amandma vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 9.a členu. Če ta amandma ne bo sprejet, postane navedeni amandma brezpredmeten.

Danes bomo tudi s tem amandmajem in potem, če bomo seveda glasovali o celem zakonu, odločali o pravzaprav treh zadevah. Prvič, med javnim interesom ali kapitalom. Drugič, med Mariborom ali pa dvema velikima veletrgovcema v zasebni lasti. Tretjič, med konkurenco na trgu zdravil ali monopolom dveh zasebnikom tujih multinacionalk. Zame ni nobenega dvoma. Moj glas gre za Maribor,

NSi, ker govorita jezik multinacionalke, ne pa jezika občin, ustanoviteljic Farmadenta. Hvala.

Z vloženim amandmajem predlagateljev k 6. členu predloga zakona o lekarniški dejavnosti želita predlagatelja ukiniti delovanje dveh lastnih dobaviteljev zdravil in pripomočkov za lajšanje bolečin, ki imata v Republiki Sloveniji skupno 30-odstotni tržni delež. To sta mariborski Farmadent in ljubljanski LL Grosist. Njuna prisotnost zagotavlja vsaj minimalno konkurenco na tem trgu in s tem nižanje cen. Kar pa je bistveno, njuni dobički v celoti ostajajo v javnih lekarniških zavodih za njihove razvojne potrebe in izobraževanje farmacevtov. Nerazumno in neodgovorno je predlagati amandma, ki po eni strani ukinja dobro delujoča lastna dobavitelja, od katerih poslovanja imajo izključno korist lokalne skupnosti in javni lekarniški sistem, ker se ustvarjeni dobiček vrača v zadovoljevanje potreb občanov in zaposlenih. Po drugi strani pa ta amandma ukinja minimalno konkurenco med dobavitelji in v celoti prepusti dobavo zdravil tujcem in pravni osebi s skritimi lastniki. Obrazložitev, da ohranitev delovanja Farmadenta in Grosista predstavlja nelojalno konkurenco kako nekdo lahko to sploh zapiše, če Farmadent posluje že od davnega leta 1972 v Sloveniji in Grosist od leta 2009? Kje je vsa ta leta nelojalna konkurenca, danes pa je to eden od ključnih razlogov s strani predlagatelja? Sklicevanje na ustavno odločbo iz leta 2019 preprosto zavajanje predlagatelja. Ustavno sodišče Republike Slovenije je ugotovilo, da vertikalna povezava ni v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Zakonodajalec lahko spremeni obstoječo ureditev na način, ki je v skladu z evropsko zakonodajo, le-ta pa omogoča uresničevanje krepitve javnega zdravstva, in lekarne so del javnega zdravstva, da javni zdravstveni sektor pridobiva prihodke tudi na tem področju. Zato smo v SMC predlagali 6. člen, ki v celoti sledi direktivi številka 24 in ureja tako imenovano in-house javno naročilo. Očitno je interes predlagatelja, da se postopoma ukine dobro delujoč javni lekarniški sistem in se na njeno mesto postavijo s privatizacijo tuji lastniki lekarn, ki bi jim pripadali vsi dobički. Temu amandmaju nasprotujemo.

poslanci v Državnem zboru. Gre namreč za to, da se s tem amandmajem skuša ohraniti prepoved vertikalnih povezav in predati ves dobiček velegrosistov, to je dobaviteljev zdravil, multinacionalkam, ki bi v tem primeru po principu duopola tudi zastavljale cene in bili edini dobavitelji zdravil v Sloveniji. Mi imamo možnost, da dovolimo, da podjetja, ki so v javni lasti, dobavljajo zdravila in se na ta način ki jih ustvarjajo, vračajo nazaj v lokalno skupnost, občinam, v tem primeru imamo občini Maribor in Ljubljana, ali pa da vse to pohlevno prepustimo multinacionalkam in popolnoma zavržemo možnost, da smo sami kreatorji tudi ekonomskih To se mi zdi zelo škodljivo in v naši poslanski skupini v celoti zavračamo ta amandma. Smo pa presenečeni, da sploh do takega pride.

prve omembe in od takrat mesto raste in se razvija in je preživelo številne izzive, od kuge, požara, ponemčevanja, pa tudi spremembe družbenega sistema. V tem času je tudi ustanovilo pomembno podjetje, ki je zagotavljalo razvoj medicinske znanosti in farmacevtske industrije. To je Farmadent. Vse od leta 1972 mesto z njim raste, se razvija in to podjetje deluje v dobrobit meščanov in meščank ter na splošno širše skupnosti. Dobičke, ki jih ustvarja, vlaga vlaga občinsko podjetje nazaj v občinski proračun izključno namensko za krepitev javnega zdravstva in prevencije. To je zakonska obveza in tudi k temu mi v SAB stremimo. V SAB smo prvi bili za to, da se zakon ustrezno popravi in smo na to tudi ustrezno opozorili. Bili smo za to, da se črtajo določbe, ki vnašajo v zakon številne pomisleke in polemike. smo tudi za to, da edini člen, ki je sporen, torej omogočanje vertikalnih povezav javnih zavodov, obstane. Še enkrat vse skupaj pozivam, da vsi skupaj zavrnemo te amandmaje, ki ne gredo v dobrobit krepitve javnega zdravstva in javnega dobra. Zavzemajmo se za to, da gredo dobički podjetij nazaj v občine, ustanoviteljice. Preprečimo to, da morata dve mestni občini pod prisilo do konca leta prodati dve podjetji in tako beležiti izgube. To gre za prisilno prodajo v tako kratkem času. Vsak, ki je razumen, temu odločno nasprotuje. Hvala lepa.

Proti koncu druge svetovne vojne so tako imenovani zavezniki 29-krat bombardirali Maribor. Polovica ga je bila porušenega. Sedaj pa hočete 30. bombardiranje Maribora izvesti predlagatelji tega amandmaja SDS in NSi. Toliko o Mariboru. Bodi dovolj in vašem domoljubju. To je pa sedaj srčika ideologije. Na eni strani imamo ideologijo tistih, ki pravijo, da je boljše, da od milijarde 400 gredo dobički eni tuji korporaciji in večinoma domačim skritim lastnikom. Versus drugi, ki trdimo to, kar so prej kolegi ubesedovali. Tudi zato bomo mi glasovali proti. Hvala. Hvala lepa. V imenu Poslanske skupine Levica gospod Miha Kordiš. Izvolite. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala za besedo, predsedujoča. V prejšnjem sklicu državnega zbora smo tako kot danes odpirali zakon o lekarniški dejavnosti. S takratnimi spremembami lekarniškega področja se je uzakonilo tudi ob aktivnem prizadevanju Levice, da se lastniške povezave med drobno prodajo zdravil, torej lekarnami, in njihovimi veledobavitelji prepovedo in da se prepovedo v celoti. To je seveda logično, ko se pogovarjamo o zasebnem kapitalu in zasebni organizaciji preskrbe z zdravili. Tovrstna tako imenovana vertikalna povezava namreč omogoča oblikovanje kapitalskih konglomeratov, ki od začetka do konca preskrbo z zdravili obravnavajo kot biznis, kot nekaj, s čimer je treba čim bolj zaslužiti, in ne kot vitalno področje, ki naj ga prevzame skupnost za oskrbo bolnih posameznikov in posameznic z zdravili. Posledice so seveda jasne. Če ti ljudem prodajaš zdravila zato, da boš zaslužil, in ne zato, ker jih potrebujejo, bo to prej ali slej rezultiralo v negativnih učinkih, recimo prekomerne porabe zdravil. Sočasno s to akcijo prepovedi vertikalnih povezav med lekarnami in veledrogeristi pa smo v Levici tudi pritiskali in opozarjali, da taka prepoved lastniške povezave ne sme pomeniti privatizacije veledobaviteljev zdravil, kjer te že obstajajo v javni lasti. To sta Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Maribor, prva z dobaviteljem LL Grosist, druga z dobaviteljem Farmadent. Žal takrat naša opozorila niso bila slišana, večkrat se je nato preložil rok, kdaj naj se prepoved vertikalnih povezav prepove. S tem zakonom bomo očitno uspeli, da se ohrani LL Grosista in Farmadent v javni lasti, za javno oskrbo z zdravili. A tudi tukaj poskuša desna tribuna v navezi SDS in NSi še v zadnjem trenutku pritiskati z amandmajem, ki bi onemogočil zadrževanje javnega lastništva nad veledobavitelji z zdravili. To je v celoti zavržno, v Levici bomo glasovali proti temu amandmaju in od tukaj dalje mislim, da se ne smemo več pogovarjati o tem, kako bomo deregulirali področje lekarništva ali privatizirali še dva obstoječa javna veledobavitelja, marveč kako kako bomo organizirali javno in neprofitno oskrbo z zdravili za celotno državo ne zgolj za občine. Ja, lekarne in preskrbo z zdravili je treba obravnavati enako kot zdravje,

dva javna zavoda, ki skrbita za preskrbo z zdravili, da postaneta plen tistih dveh, ki že obvladujeta 70 % trga z zdravili. Namreč Farmadent in Grosist obvladujeta skoraj 30-odstotni delež in tukaj se skrivajo ti apetiti. In vi, ki to predlagate, jaz ne vem, ali niste na strani javnega, da se presežki vračajo za javno dobro, za vse nas, vi bi, da ti presežki ostanejo v žepih te korporacije in onega drugega subjekta, za katerega točno niti ne vemo, kdo so lastniki. To je nekaj neverjetnega. Sama bom glasovala proti. In še enkrat, neverjetno je, da si sploh kdo upa kaj takega predlagati: proti ljudem, proti javnemu dobremu v korist neke multinacionalke in nekega poslovnega subjekta, ko niti ne vemo, kdo so lastniki. In še nekaj. Pri zdravju, ko govorimo o zdravju, pač ne govorimo o prosti trgovinski pobudi pa o običajnih gospodarskih subjektih. Za zdravje gre. To je posebna kategorija in tega ne gre enačiti kar tako vse povprek s splošnimi gospodarskimi subjekti. Glasovala bom seveda proti.

čeprav celo serijo mailov iz mariborske občine, kjer sem jim je očitno računalnik pokvaril, ampak tisto, kar je bilo pa pomembno, zapisali so, da je mestna občina, mestni svetniki in svetnice so soglasno, poslušajte, soglasno so nas prosili, da omogočimo, da delajo naprej s svojim Farmadentom, ki je v občinski oziroma v mestni lasti. Ideja, da bomo mi tukaj v Ljubljani lahko solili pamet Mariborčanom, je zavržna. Ljubljana je prevečkrat pustila Maribor na cedilu, pa prosim lepo, ne delajte tega. Zato bom glasoval proti temu predlogu. Hvala.

Zaključili smo z odločanjem o amandmajih in s tem tudi zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na **tretjo obravnavo** predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili sprejeti, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaje,v sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

Spoštovane poslanke in poslanci, smo pred glasovanjem o predlogu spremembe zakona o lekarniški dejavnosti in bomo dobili odgovor na naslednje vprašanje: poslanske skupine tega državnega zbora toliko politične modrosti, da bomo sprejeli odločitev, ki bi preprečila tujcem, da v celoti obvladujejo dobavo zdravil in raznih pripomočkov za lajšanje bolečin v Republiki Sloveniji, in to javnim lekarniškim zavodom, koncesionarjem in tudi bolnišničnim lekarnam. Lekarne so del javnega zdravstvenega sistema in prenehanje delovanja dveh na trgu pomembnih slovenskih lastnih dobaviteljev bi pomenilo, da imamo v Republiki Sloveniji zgolj še tuje dobavitelje zdravil in popolno odvisnost od tujcev. To absolutno ni strateški interes Slovenije, temveč se mora ohraniti vsaj minimalna konkurenca med dobavitelji tako tujimi kot domačimi. Dejstvo je, da imamo na slovenskem trgu dobave zdravil lekarnam praktično štiri dobavitelje Kemofarmacija, Salus, Farmadent in Grosist. Prva dva sta v tuji lasti in s skritimi lastniki, druga dva Farmadent in Grosist pa že vrsto let delujoča slovenska lastna dobavitelja. Z nadaljnjim delovanjem obeh lastnih dobaviteljev se zagotavlja, kot rečeno, vsaj minimalna konkurenca v Republiki Sloveniji na področju trga dobave zdravil in raznih pripomočkov, kar posledično pomeni nižje cene zdravil in ostalih artiklov v lekarnah. Na to dejstvo sta že leta 2019 opozarjala Agencija za varstvo konkurence kot tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Oba sta opozarjala, da je potrebna večja konkurenca med dobavitelji zdravil, da se zagotovijo nižje cene in s tem večji prihranek javnofinančnih sredstev namenjenih za zdravila.

(Za je glasovalo 47.) (Proti 37.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. **Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na Vprašanja poslank in poslancev.** Malce pozornosti prosim. Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade, ministrice in ministrov z dne 19. oktober, ki je bil objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Prvi sklep se glasi: Državni zbor na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi s povišanjem cen energentov in ostalih dobrin v Sloveniji. Glasujemo. Navzočih je 84

o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana Janše) na poslansko vprašanje Luke Mesca v zvezi z vladanjem z nasiljem. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na poslansko vprašanje Vojka Starovića v zvezi z delovanjem Letalskega centra Maribor. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s Termoelektrarno Šoštanj. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča na poslansko vprašanje Tine Heferle v zvezi s proračunskim dokumentom Ministrstva za pravosodje za prihodnje leto. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje mag. Marka Koprivca v zvezi z učinki liberalizacije cen goriv. Glasujemo.

za je glasovalo 38, proti 42. (Za je glasovalo 38.)(Proti 42.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi s socialnimi posledicami predlaganih sprememb na področju socialne zakonodaje. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča na poslansko vprašanje Maše Kociper v zvezi s pogojem PCT za vstop strank na sodišča. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje Janje Sluga v zvezi z višanjem cen energentov. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s prijavo škode zaradi posledic pozebe. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Janeza Poklukarja na poslansko vprašanje mag. Meire Hot v zvezi s katastrofalnimi razmerami v zdravstvu. Glasujemo.

Za je glasovalo 36, proti 43. (Za je glasovalo 36.) (Proti 43.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na poslansko vprašanje Nika Prebila v zvezi z delovanjem policije na protestih v Republiki Sloveniji. Glasujemo.

proti 43. (Za je glasovalo 39.) (Proti 43.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Janeza Poklukarja na poslansko vprašanje Jožeta Lenarta v zvezi z reorganizacijo pri izvajalcih zdravstvenih storitev. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec na poslansko vprašanje Željka Ciglerja v zvezi z vpisom študentov iz tretjih držav na slovenske univerze. Glasujemo.

glasovalo 37, proti 43. (Za je glasovalo 37.) (Proti 43.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Janeza Poklukarja na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakon o lekarniški dejavnosti.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec na poslansko vprašanje Boštjana Koražija v zvezi z širitvijo pravice do dodatne učne pomoči. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za finance mag. Andreja Širclja in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z dvigi cen električne energije in zemeljskega plina. Glasujemo.

je glasovalo 38, proti 44. (Za je glasovalo 38.)(Proti 44.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Janeza Poklukarja na poslansko vprašanje Nataše Sukič v zvezi z neučinkovitim, nestrokovnim in neznanstvenim pristopom do izvedbe cepljenja. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija na poslansko vprašanje Primoža Siterja v zvezi z vladnim in strankarskim oglaševanjem. Glasujemo.

Hvala